Hvala vam

Molim vas glasujte. Tko je za taj zaključak?

jednu točku, a to je Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015.godinu. Podnositeljica izvješća je pučka pravobraniteljica. Rasprava Kolegice i kolege ja razumijem da je uzbuđenje popustilo ali idemo malo posluhnuti. podnositeljica izvješća je Pučka pravobraniteljica sukladno članku 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, članak 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije, članku 9. Zakona o nacionalno preventivnom mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, članku 215. Poslovnika Hrvatskog sabora te članku 39. Poslovnika pučkog pravobranitelja. Zbog obimnosti materijala cjelovito izvješće nije umnoženo već se nalazi na web stranici Hrvatskog sabora. Sažetak izvješća dostavljen vam je u pretince. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Obično u školi kad učitelj zašuti onda se stvori mir, čini se da i ovdje funkcionira to. Dakle, izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositeljica dodatno obrazložiti izvješće? Da. Izvolite uvažena pučka pravobraniteljica gospođa Lora Vidović. Izvolite. **Vidović, Lora** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru. U RH u 2015. godini 92 tisuće umirovljenika primalo je mirovinu manju od 500 kuna. 38. tisuća stanovnika u 20 jedinica lokalne samouprave potpuno je izvan sustava vodoopskrbe a raspon cijena vode koju određuju isporučitelji je od 9 do čak gotovo 28 kuna po kubiku. Gotovo 20% mladih niti se obrazuje niti radi i zbog toga su u opasnosti od potpune socijalne isključenosti. Broj dijagnosticiranih slučajeva melanoma u Hrvatskoj je na razini europskog prosjeka ali je stopa smrtnosti veća za 50%. Neprihvatljiva i diskriminatorna retorika u javnom prostoru i dalje je snažno prisutna. uvaženoj pučkoj pravobraniteljici mogućnost da iznese to ili vas to uopće ne zanima o temi koja je ja mislim od ključnih tema zapravo civilizacijskih koja bi sve trebala zanimati. Ja vas lijepo molim dajmo joj priliku da kaže svoje izvješće. Izvolite, oprostite što sam vas prekinuo. **Vidović, Lora** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Sabora ako se slažete, ja bih počela ispočetka. Dakle ponoviti ću. U Republici Hrvatskoj u 2015. godini 92 tisuće umirovljenika primalo je mirovinu manju od 500 kuna. 38 tisuća stanovnika u 20 jedinica lokalne samouprave je potpuno izvan sustava javne vodoopskrbe a raspon cijena vode koju određuju isporučitelji kreće se od 9 do gotovo 28 kuna po kubiku. Gotovo 20% mladih niti se obrazuje niti radi i zbog toga im prijeti potpuna socijalna isključenost. Broj dijagnosticiranih slučajeva melanoma u Hrvatskoj je na razini europskog prosjeka ali je stopa smrtnosti veća za 50%. Neprihvatljiva i diskriminatorna retorika u javnom prostoru je i dalje snažno prisutna a prava manjina doživljavaju se kao ugrožavanje većine. Ovo je samo mali dio problema o kojem govori izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu koje obuhvaća sve mandate institucije. Zakonitog djelovanja javne uprave u skladu sa Zakonom o pučkom pravobranitelju, suzbijanje diskriminacije po Zakonu o suzbijanju diskriminacije, nacionalnog preventivnog mehanizma te zaštite i promicanja ljudskih prava u skladu sa akreditacijom Nacionalne institucije za ljudska prava sa statusom A pri Ujedinjenim narodima. Ovo izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja ljudskih prava i pojava diskriminacije posebice u odnosu na pojedina područja odnosno ranjive skupine građana. Također i preporuke za uklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti te ocjenu o mjeri u kojoj su nadležna tijela postupila po našim ranijim preporukama prema informacijama koje su nam bile dostupne u trenutku njegova pisanja. Nastalo je na temelju informacija koje smo prikupili ne samo iz pritužbi građana nego tijekom cjelogodišnje suradnje sa brojnim tijelima, organizacijama, udrugama i pojedincima, terenskih obilazaka, iz istraživanja i medijskih objava te podataka koje su nam dostavili dionici iz cijele zemlje. U pripremi ovog izvješća podatke koje smatraju važnima smo zatražili na 362 adrese a od svih javno pravnih tijela samo nam Ministarstvo zdravlja te podatke nije dostavilo. U pogledu cjelogodišnje suradnje u radu povodom pritužbi građana i dalje bilježimo sve bolju suradnju i komunikaciju s nadležnim ili prituženim tijelima a posebice bih pri tome istaknula lokalnu razinu budući da je tijekom 2015. godine nakon što su ranije otvoreni područni uredi u Rijeci i Osijeku otvoren je i područni ured pučke pravobraniteljice u Splitu. Međutim i dalje određena nadležna tijela ne odgovaraju ažurno ili u znatnoj mjeri ignoriraju naše postupanje. U 2015 to su bili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Sveučilište u Zagrebu, u Zagrebu, KBC Zagreb i Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Što se tiče rada ureda i statističkih predmeta broj predmeta po kojima smo tijekom 2015. postupali bili da se radi o pritužbama ili općim inicijativama je bilo 4655 što je 13% više u odnosu na 2014. godinu ali gotovo 80% više od 2012. godine. Kada govorimo o područjima na koji se odnosi najveći broj pritužbi i dalje je na prvom mjestu pravosuđe, slijede radni i službenički odnosi, nakon toga pritužbe na diskriminaciju u ukupnom broju po osnovama i područjima, imovinsko pravni odnosi, postupanje policijskih službenika, ovrhe, zdravlje, zaštita osoba lišenih slobode, socijalne skrbi itd.. U odnosu na stanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije u 2015. godini istaknula bih tri osnovna naglaska. Prvi proizlazi iz zaista velikog broja pritužbi koje dobivamo od građana u gotovo svim područjima a pokazuje nepovjerenje koje osjećaju u sustav i u institucije neovisno o tom radi li se o pravosuđu, upravi, o državnim tijelima ili onim na područnoj, odnosno lokalnoj razini. Nažalost brojnost i međusobna neusklađenost propisa to povjerenje još dodatno produbljuju. Građani nisu dovoljno informirani o svojim pravima, ne znaju kojim institucijama i nadležnim tijelima se trebaju obratiti da zaštite ili da ostvare neko svoje pravo i gube strpljenje uslijed zaista često često višegodišnjih i bezuspješnih lutanja po sustavu. Bilo da se radi o besplatnoj pravnoj pomoći, o pravima iz sustava socijalne skrbi, radnih odnosa ili nekim drugim zakonskim pravima. Građani govore i pišu kako imaju osjećaj nepravde i nejednakosti pred zakonom a pokušaj iznalaženja izvaninstitucionalnih rješenja to povjerenje onda još više jačaju ali i udaljavaju društvo od vladavine prava i pravne sigurnosti što dodatno usporava toliko potrebne sustavne promjene. Drugi naglasak koji želim istaknuti odnosi se na ekonomska i socijalna prava koja se protežu naravno kroz gotovo sve segmente života bilo da se radi o sustavu socijalne skrbi u užem smislu i položaju najranjivijih skupina građana, dostupnosti socijalnih ali i komunalnih usluga, probleme u sustavu radnih i službeničkih odnosa, zdravstvenu zaštitu dostupnost usluga na privatnom tržištu i diskriminaciju temeljem imovnog stanja ali i pristup pravosuđu što je sve značajno i sve više obilježeno imovnim stanjem građana pri čemu onima koji nemaju dostatna financijska sredstva sva ova prava često ostaju nedostupna. Dugogodišnje loše gospodarsko stanje u zemlji dodatno i dalje te poteškoće produbljuje osobito za najranjivije građene. Uvođenje zajamčene minimalne naknade nije pokazalo adekvatne rezultate u poboljšanju socijalnog statusa radno nesposobnih i nezaposlenih osoba kao ni jedno roditeljskih obitelji. Veliki broj starijih osoba ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, nemaju adekvatnu skrb i njegu, često su žrtve diskriminacije a izostavljeni su i iz planova socijalnog stanovanja. Dio podataka govorio kako je među beskućnicima sve više mladih osoba i žena ali i branitelja. Osim toga, branitelji u pritužbama često navode kako ih društvo tretira kao teret dok u isto vrijeme sustav podrške nije prilagođen njihovim stvarnim potrebama. Radnici u privatnom sektoru i dalje često ne mogu ostvariti sva temeljna prava iz radnog odnosa poput onog naplaćeni rad te na odgovarajući dnevni, tjedni i godišnji odmor. S druge strane tijekom 2015.godine učestalo smo svjedočili etiketiranju zaposlenih u javnom sektoru kao uhljeba što osim što je ponižavajuće i uvredljivo prema pojedincima ukazuje i na nepovjerenje građana u institucije o čemu sam već govorila no ujedno ga i dodatno produbljuje stvarajući time jedan začarani krug nezadovoljstava. Sve je očitija povezanost životnog standarda i zdravstvenog stanja, što bogatije članove društva stavlja u povlašteni položaj. Iako su za neke postupke ili tretmane liste čekanja skraćene za pojedine se zahvate one i dalje formiraju po nekoliko godina unaprijed a novija i učinkovitija generacija lijekova pacijentima je u velikom broju slučajeva nedostupna. Najava racionalizacije zdravstvenog sustava prvenstveno kroz smanjivanje troškova predstavlja realnu opasnost od smanjivanja kvalitete zdravstvene zaštite zbog čega je pri reformi zdravstvenog sustava potrebno osnažiti poziciju najranjivijih skupina građana kao što su siromašni, stari i teško bolesni. Sve ovo pokazuje kako jednakost pred zakonom nije uvijek ostvariva onima slabijeg imovnog stanja a taj je problem dodatno naglašen u ruralnim područjima u kojima lokalne jedinice nemaju dovoljno sredstava da zadovolje osnovne potrebe svojih stanovnika. U ruralnim područjima nedovoljno su dostupne javne usluge kako socijalne tako i komunalne što doprinosi produbljivanju socijalne isključenosti a upravo dostupnost javnih usluga najranjivijima treba biti jedan od indikatora uspješnosti svih budućih reformi. Suradnja državnih i lokalnih donositelja odluka pri tome je od ključne važnosti jednako kao iznalaženje novih inovativnih rješenja u suradnji sa europskim i međunarodnim dionicima. Treći naglasak koji želim istaknuti odnosi se na položaj i prava pripadnika nacionalnih manjina. Slučajeve etničke diskriminacije te diskriminatornog govora u javnosti. U gotovo svakoj četvrtoj pritužbi na diskriminaciju kao osnove se navode rasa, etnička pripadnost ili boja koža odnosno nacionalno podrijetlo a nejednakom postupanju u najvećoj mjeri izloženi su pripadnici Srpske i Romske nacionalne manjine. I dalje su prisutni problemi sa ostvarivanjem prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma, zastupljenost u tijelima državne uprave kao i u pristupu javnim medijima. Tijekom 2015.godine i dalje se razvijala atmosfera usmjerena ka propitivanju uloge nacionalnih manjina u društvu te opravdanosti postojanja zasebnih prava koja su im zajamčena a uglavnom je bila usmjerena protiv pripadnika Srpske nacionalne manjine. Nastavljen je spor oko postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru do čijeg razrješenja bi moglo doći jedino dogovorom uz uvažavanje potreba i osjećaja i hrvatske većine i Srpske manjine. Potrebno je uložiti snažnije napore za destigmatizaciju ćirilice kao i za promociju vrijednosti i uporabe svih manjinskih jezika i pisama koji su integralni dio kulturne baštine RH. Iako Iako udio pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu iznosi 7,67% među zaposlenima u tijelima državne uprave tek ih je 3,40%. Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave izlaznost je bila tek nešto viša od 13%. Dugogodišnji problemi i dalje su prisutni vezano uz programe obnove i stambenog zbrinjavanja. Razvidan je disparitet između potreba korisnika i mogućnosti države za osiguravanjem dostatnih financijskih sredstva iz stambenog fonda. Dinamika rješavanja predmeta obnove u ratu oštećenih kuća pokazuje kako će administrativne i operativne poteškoće s ostvarivanjem prava na obnovu biti prisutne još godinama jednako kao i teškoće vezane uz sanaciju i obnovu elektrodistribucijske mreže u povratničkim krajevima. Integracija Roma i dalje je otežana. Ponajviše zbog toga što žive u izdvojenim naseljima. Iako je u nekima uvedena javna rasprava i izgrađene su vodovodne mreže priključak je često preskup ili nedostupan zbog pravnog statusa objekata. Osim uvjeta stanovanja susreću se i s brojnim drugim problemima kao što su neostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi odnosno statusnih prava. Rome koji su stranci s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom pa čak i one koji imaju državljanstvo RH pogađaju i teškoće u ostvarivanju zdravstvene zaštite budući da mjesečni iznos koji su dužni plaćati za obvezno zdravstveno osiguranje od 400 kuna po osobi jednostavno ne mogu podmiriti. Mjere društvenog uključivanja Roma nepovezane su i raspršene a tijela na istim ili različitim razinama vlasti često nisu međusobno upoznata s aktivnostima koje provode. Održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora ali izbjeglička kriza tijekom 2015. utjecali su i na sve češće pojave neprihvatljivog i diskriminatornog govora usmjerenog prema pripadnicima nacionalnih manjina, ideološkim ne istomišljenicima ali i prema izbjeglicama. Komuniciralo se simbolima, grafitima i drugim porukama. Poklič „za Dom spremni“ punio je društvene mreže i nogometne stadione a izostajala je njegova potpuna javna osuda iako se njime izražava sklonost fašističkom režimu. Diskriminatorni i mrzilački komentari na internetskim portalima i društvenim mrežama se ne uklanjaju na vrijeme iako su prema praksi Europskog suda za ljudska prava portali to dužni činiti. Aktivisti i borci za ljudska prava također su meta diskriminatornog govora te im se uništava imovina. Javne osobe, političke, društvene i vjerske vođe imaju posebnu odgovornost, diskriminatoran govor i prevenirati. Vaše riječi imaju posebnu težinu, jer putem medija dopiru do šire javnosti zbog čega je izuzetno važno da pozivaju na toleranciju i osuđuju pojave diskriminatornog govora i govora mržnje. Što se tiče drugih osnova i područja diskriminacije u porastu je bio i broj pritužbi na diskriminaciju na osnovu dobi kako starijih, tako i mlađih građana. Slijede one na osnovi zdravstvenog stanja, obrazovanja, političkog uvjerenja, a potom i vjere. U odnosu na područja građani su najviše diskriminirani u kontekstu rada i zapošljavanja. Pri tome radnici i dalje nevoljko diskriminaciju prijavljuju ponajviše zbog straha od još goreg tretmana i gubitka zaposlenja, ali i nedostatka financijskih sredstava. Od ostalih područja treba spomenuti upravu, pristup dobrima i uslugama, pravosuđe, obrazovanje i drugo. A tablicu sa kompletnim popisom osnova i područja možete naši u integralnom tekstu izvješća. Kada govorimo o radu Nacionalnog preventivnog mehanizma u 2015. godinu uz postupanje po pritužbama osoba koje su lišene slobode ili kojima je ograničena sloboda kretanja tijekom prošle godine bili smo u 72 obilaska zatvora i kaznionica, policijskih postaja, domova za starije i nemoćne, psihijatrijske ustanove, te mjesta kretanja i boravka izbjeglica. Pri tome nisu uočena ponašanja ili uvjeti koji bi mogli predstavljati mučenje ili nečovječno postupanje, ali jesu oni koji bi mogli predstavljati ponižavajuće postupanje. Kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite uz uvjete smještaja i dalje je jedan od najčešćih razloga pritužbi osoba lišenih slobode koje se nalaze u zatvorskom sustavu. Odgovornost za osiguravanje adekvatne zdravstvene zaštite zatvorenicima trebalo bi kao i za opću populaciju izvan zatvorskog sustava preuzeti Ministarstvo zdravlja, a sada se pruža u okviru Ministarstva pravosuđa. Iako se napučenost u zatvorima i kaznionicama smanjila u odnosu na prijašnje godine, a zatvori ulažu znatne napore u poboljšanje uvjeta smještaja i dalje se ne poštuju prostorni uvjeti u kaznionici u Lepoglavi, te zatvorima u Osijeku, Varaždinu i Zagrebu, a uvjeti smještaja osoba lišenih slobode u policijskim postajama djelomično su izvan međunarodnih standarda. I dalje ne postoji jasno definirana jedinstvena pravila i kriteriji provođenja posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti što može uzrokovati pogreške s tragičnim posljedicama kao u slučaju zatvorenika koji se u studenom prošle godine zapalio u posebno osiguranoj prostoriji bez opasnih stvari. Ova situacija mogla se izbjeći da je sustav osigurao tehnički primjerene prostorije, te odgovarajući individualni pristup zatvorenicima. Ispravljanju tih sustavnih nedostataka zasigurno ne doprinosi ni odgađanje donošenja novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora, niti osjetno smanjenje proračunskih sredstava za zatvorski sustav. Zatvorenici su se prituživali i na neučinkovitost pravne zaštite u koju i dalje nemaju povjerenja i govore kako pravna sredstva ne koriste, jer se ne žele zamjeriti službenicima. Zabilježena je i dugotrajnost postupanja sudaca izvršenja koji odluke povodom žalbe u stegovnim postupcima ne donose u zakonskom roku od 48 sati već ponekad tek nakon 4 mjeseca. Pritužbe osoba s duševnim smetnjama prije svega su se odnosile na prisilnu hospitalizaciju i provođenje medicinskih postupaka bez slobodno dane suglasnosti, a dijelu osoba s duševnim smetnjama naplaćivala se participacija tijekom prisilnog smještaja u psihijatrijske ustanove što je zaista nedopustivo. Tijekom obilazaka domova za starije i nemoćne osobe nisu utvrđena postupanja koja mogu predstavljati mučenje ili nečovječno postupanje, ali jesu ona koja mogu predstavljati ponižavajuće postupanje i kršenje određenih zakonskih prava. Razlozi za to proizlaze iz nedovoljnog poznavanja međunarodnih standarda i domaćih propisa, iz paternalističkog stava da zaposlenici domova znaju najbolje što je za njihove korisnike potrebno, pa se prema njima ponašaju kao prema djeci ili zbog manjka osoblja. Otvorena vrata, nekorištenje paravana u više krevetnim sobama i slična postupanja tijekom provođenja njege korisnika narušavaju privatnost, te zaista mogu biti ponižavajući. U rujnu 2015. Hrvatska se suočila i s izbjegličkom krizom, a do kraja godine je kroz zemlju prošlo više od 550000 izbjeglica. Na ovaj izazov je Hrvatska uz početnu nepripremljenost uslijed velikog broja dolazaka u kratkom vremenu odgovorila adekvatno osiguravajući izbjeglicama prolazak Hrvatskom u generalno gledajući humanim uvjetima. Pri tome su se solidarnošću posebno istaknuli stanovnici Tovarnika, Bapske, Harmice i drugih mjesta kroz koje su izbjeglice prolazile, mnogi volonteri, a značajan posao osiguravanja reda i mira i pomaganje ranjivim skupinama odradili su policijski službenici. Svakodnevno su na terenu izbjeglicama humanitarnu pomoć pružale brojne međunarodne organizacije, nevladine udruge i stručnjaci, a do kraja godine je izbjeglicama koje su balkanskom rutom prošle kroz Hrvatsku u načelu osiguran pristup traženju međunarodne zaštite, besplatan prijevoz, zdravstvena zaštita, smještaj i zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Takvim pristupom izbjegličkoj krizi podjednako se odgovorilo potrebi za poštivanjem ljudskih prava i sloboda izbjeglica kao i primjeni načela solidarnosti i zaštiti nacionalnih interesa. Izbjeglička kriza potvrdila je već postojeće zaključke. Hrvatska nije poželjna zemlja odredišta, između ostalog i zbog prepreka integracije imigranata. Pravo na međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj ostvaruje 177 osoba od kojih 90 stvarno ovdje i boravi. Iako je njihov broj malen zbog globalnih okolnosti obilježenih velikih migracijskim kretanjima i činjenici da bi već u lipnju u Hrvatsku trebali stići prvi tražitelji međunarodne zaštite iz Turske, Grčke i Italije putem dogovorenog programa preseljenja i premještaja to će se zasigurno promijeniti. Međutim, migracijska politika donesena za razdoblje od 2013. do 2015. nije dopunjena novom, a Hrvatska nema ni integracijsku politiku. Iskustva osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom ukazuju na ozbiljne prepreke u integraciji. Nema posebnih tečajeva hrvatskog jezika za one koji traže posao, ni osposobljavanje za razna zanimanja. Nedostaje podrška pri upoznavanju kulturnih i društvenih razlika, a otežan im je pristup zdravstvenoj zaštiti zbog jezičnih i administrativnih prepreka. Što se tiče rada Ureda pučke pravobraniteljice u 2015. godini kao što sam već ranije rekla postupali smo u 13% više predmeta nego tijekom 2014. i gotovo 80% više nego tijekom 2012. što je uistinu velik porast i pokazuje da su mjere približavanja ureda građanima urodile plodom. Između ostalog i zbog snažnijeg komuniciranja s javnošću. Ali prvenstveno putem otvaranja područnih ureda u Osijeku, Rijeci i Splitu čime smo zasigurno postali dostupniji i bliži onim građanima koji nemaju mogućnost osobno nam se obratiti u Zagrebu. Jako je važno reći da su područni uredi omogućili puno bolju suradnju sa lokalnom razinom i to sa svim dionicama na lokalnoj razini što će vjerujem jednako tako postići u boljoj zaštiti ljudskih prava građana koji žive izvan glavnog grada. Osim toga nastavili smo i sa intenzivnijom suradnjom s brojnim institucijama mrežama organizacijama izvan zemlje, a značajnu potvrdu smo dobili i na međunarodnoj razini izborom za predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava pri Vijeću za ljudska prava UN-a. U odnosu na suradnju i odnose pučkog pravobranitelja kao institucije i Hrvatskog sabora čija sam ja kao pučka pravobraniteljica opunomoćenica koristim priliku ukazati na jedan važan moment vezano za djelovanje i status ove institucije. U skladu s Ustavom Republike Hrvatske pučki pravobranitelj je samostalan i neovisan u svom radu a slijedom toga nove ovlasti mu se mogu dodavati samo temeljem zakona. U ovom trenutku u tijeku su 2 inicijative kojima se na neki način predviđa proširenje ovlasti pučkog pravobranitelja. Jedna se odnosi na transponiranje Direktive o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika, a druga na praćenje prisilnih udaljenja. I jedne i druge poslove koje u nekim državama članicama EU obavlja institucija ombudsmana. Takva rješenja dobrodošla su i u Hrvatskoj. Ali ne mogu se temeljiti na sporazumu sa financijskim implikacijama ili na uredbi Vlade nego isključivo na zakonu uz izdvajanje adekvatnih financijskih sredstava. U suprotnom se radi o postupanju suprotnom Ustavu, međunarodnim načelima djelovanja neovisnih nacionalnih institucija, ugrožavanju međunarodne akreditacije koju imamo i normativnom i funkcionalnom slabljenju institucije. Za kraj rekla bih da po Poslovniku Hrvatskog sabora smo uz ovo izvješće morali podnijeti i sažetak koji je vođen isključivo kvantitetom odnosno činjenicom da mora imati do 30 stranica, međutim zaista apeliram da raspravu o izvješću temeljite na integralnom tekstu koji ima sveobuhvatne podatke a ne samo na sažetku koji je kao što smo čuli dostavljen u kaslićima. Hvala vam lijepo, samo uz napomenu da su sa mnom danas ovdje moji zamjenici Lidija Lukina Kezić, Mario Krešić i Tena Šimunović Einwalter. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Vaše izlaganje je izazvalo veći broj replika no prije nego što dam riječ kolegicama i kolegama ja ću iskoristiti ovu prigodu, puno nas puno nas je otišlo ali ipak je važna stvar da kolegici Sandri Perković čestitam na svjetskom rekordu u bacanju diska Dijamante lige. Ja predlažem da joj čestitamo! A sad ćemo se vratiti ovim manje lijepim stvarima o kojima smo govorili pa imamo niz replika. Prvi se javio uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče Sabora, kolege sve je ovdje lijepo napisano kao da je u skladu sa svim standardima Europskog suda za ljudska prava. Samo jedna kritična stvar nedostaje ovdje da su najdiskriminiraniji, diskriminacija protiv ljudi koja se najviše provodi su etnički Hrvati izvan domovine i ovdje. To se lako može dokazati. Ovako, imamo diskriminaciju na osnovi vjerske zajednice, imamo Hrvatsku pravoslavnu crkvu koja po članku 6. stavka 3. sve kriterije je popunila, uopće nije uvedeno u evidenciju. Imamo problem denacionalizacije od '45. godine, ljudi se još bore za svoja prava, a 6% zemljišta je uvedeno u katastar. O tome nitko ne govori. Plus 2 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Imamo hrvatske branitelje koji su u zatvorima, neki i po 10 godina, a neki malo manje. Kad izađu iz zatvora njima se stavlja ovrha, jednome 2,8 milijuna kuna koje mora plaćati kao odštetu navodnim žrtvama. O tome nitko ne govori. U Kanadi sirijske izbjeglice imaju veća prava nego hrvatski građani koji se hoće vratiti u Hrvatsku državu. O tome nitko ne govori. Hrvatu treba 3 godine koji je rođen vani roditelji Hrvati da dođe ovdje, imam osobnih iskustva, 29 mjeseci su jednoga rastezali. Graditeljstvo, Hrvate maltretira birokracija njihove matične države. Treba 65 tjedana za građevinsku dozvolu, to mafija tako ne funkcionira. I kad dobiju sve po propisima onda moraju doći susjedi da odobre gradnje kuće nekome. To je nezamislivo! I Bugarska je ispred nas. Ja bih samo zaključio, Hrvati su vani najviše se protiv njih diskriminira, kome treba tri godine? Orban u Mađarskoj je dao svakom kome je pradjed rođen u Mađarskoj dao mu je državljanstvo i također mu je dao da se voza okolo. Hvala puno.

Uvažena pravobraniteljice evo svake godine slušamo isto izvješće, u potpunosti isto. Znači, naglašavate kršenje Ustava po pitanju jednakosti, diskriminacije. Naravno naveli ste neke činjenice, 38 tisuća ljudi nema vodoopskrbu u svojim kućanstvima. Međutim, ja ne znam kolika je vaša snaga kao pravobraniteljice da pokrenete određene procese? Na primjer kad pogledamo recimo sve je centralizirano pa u Zagrebu djeca imaju besplatne udžbenike osnovnoškolci dok u nerazvijenim područjima nemaju i brojne takve, …/Govornik se ne razumije./… je organiziran prijevoz učenika iz brdsko-planinskih područja gdje im roditelji nemaju sredstava za prijevoz nemaju tu potporu ili nemaju organiziran prijevoz uopće jer nije rentabilno. Naravno naša djeca su negdje, znači imaju bolje uvjete. Znači problem je centralizacije. Govorite o diskriminaciji. Pa smatram da u Hrvatskoj po pitanju diskriminacije, govorili ste o nacionalnim manjinama, Romi. Ja mislim o Romima, možda imaju probleme, ima tu problema i drugih. Međutim, ja mislim da bi Hrvatska po tom pitanju mogla biti i plus, mogli se naglasiti nekakve stvari, odnos Hrvatske države prema nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama. Pa npr. Islamska zajednica je primjer u svijetu kako se odnosi jedna država prema tome. Međutim, ja bih o drugim problemima kao što sam rekao, poglavito po pitanjima ovršenih ovih, znači jedan nepravedan sustav nejednakosti. Samo je pitanje koliko vi uopće možete poduzeti nekakve stvari. Kao primjer, nije isto biti branitelj u stranci jednoj drugoj, u ovom slučaju u MOST-u. Jer ja ako kažem nešto da spriječimo zaštitu nacionalnih interesa kao u slučaju INA zaštićeni podaci, tajni podaci će o meni izaći vanka. Naravno i to je prirodno da ona stranka koja brani koju sam i ja nekada bio i stvarao, to je dobro da se ti podaci iznose tim braniteljima, naravno. A ostali su dobro je pušu u njihova krila. Znači imamo brojne probleme sada ne znam koliko ste vi baš spremni u ovome trenutku ili prije poduzeti nekakve glasnije mjere ili naglašavati nekakve nebitne svake godine stvari, ja mislim da nije dobro. Imamo stvari koje bi se trebale uhvatiti u koštac otvorenije puno. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ladislava Ilčića. Izvolite. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Poštovana gospođo Vidović, puno ste govorili o diskriminaciji, uputili ste UN-u dopis zajedno sa dijelom udruga iz Platforme 112 u kojem ste ocijenili prosvjede protiv ćirilice u Vukovaru kao dijelom diskriminacije, zanima me da li to još uvijek tako mislite. Druga stvar, zanima me što se u izvješću ne navodi poštujete li hrvatski Ustav i onaj dio hrvatskog Ustava koji je na najdemokratskiji način izglasan a to je da je brak zajednica žene i muškarca ili još uvijek smatrate taj dio diskriminacijom? Treća stvar, zanima me, stali ste javno i često citirali gospođu Sandru Benčić iz mirovnih studija i stali u njezinu obranu kada je ona rekla da osobe koje zastupaju kršćanske vrijednosti ne bi trebale biti dobro došle na javnu televiziju. Zanima me da li je to još uvijek vaš stav ili čete možda stati i u obranu ljudi koji zastupaju kršćanske vrijednosti? Jedan dio govora o kojem ste očito izdvojili najvažnije ste govorili o uskliku "Za dom spremni" i šteti koju je on nanio Hrvatskom društvu. Niste ni riječi rekli o uskliku koji smo čuli ovdje u Saboru "Smrt fašizmu a sloboda narodu" a pod tim usklikom su također brojni hrvatski građani bili ubijani i za vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon toga pa me generalno zanima je li možete ponuditi koji argument da vi zastupate kao pučka pravobraniteljica interese i prava svih hrvatskih građana a ne samo ideološki na strani nekih manjina koje ustvari žele kroz svoje djelovanje osim što se pravedno, pravedno, tj. brane svoje interese žele i uništavati interese većinskog hrvatskog naroda u smislu o kojem je govorio i gospodin Glasnović. **Sanader, Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa prije svega želio bih pohvaliti činjenicu da su se otvorili područni uredi, dakle o tome smo puno raspravljali na resornom odboru, mislim da će to itekako pridonijeti dostupnosti usluge pravobranitelja svim našim građanima dakle koji često nisu u mogućnosti fizički doputovati u Zagreb. Međutim, ono što i dalje brine a što je razvidno iz ovoga izvješća je da naši građani nažalost i dalje mislim da još ne znaju što je uloga zapravo pravobranitelja, u ovom slučaju pravobraniteljice. Pa ako pogledamo strukturu završenih predmeta u predmetnom izvješću kaže da struktura ukazuje da je u 1375 predmeta, odnosno čak 62% građanima dana opća pravna informacija. Dakle govorimo o 62% obrađenih prijava. Ja mislim da je vrlo pohvalno da se ured pravobraniteljice trudi dati svim građanima koji pošalju upite opću pravnu informaciju međutim, mislim da treba istaknuti ovdje da to nije posao pravobraniteljice, odnosno ureda pravobraniteljice. Te mislim da je još i dalje potrebno naše građane educirati o tome koja je uloga pravobranitelja i što pravobranitelj može činiti. Ako gledamo ostale pritužbe, …/Govornik se ne neosnovanih 15. dakle možemo računati da nekih 20-ak% nešto malo više pritužbi koje pravobraniteljica prima su zapravo pritužbe koje su u nadležnosti pravobranitelja. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, iznijeli ste neke konkretne podatke kao primjere u svom uvodnom obrazloženju pa će mene malo interesirati a vjerojatno i ostale kolege što je pravobraniteljstvo poduzelo po tim nekim pitanjima. Rekli ste da je 38 tisuća stanovnika u 20 jedinica lokalne samouprave bez vode. I onda ste spomenuli da je cijena vode od 9 do 28 kuna za kubik. Ne znam da li ste locirali u pravom smislu problem zašto je to tako. U jednom dijelu zato što nema izgrađene mreže a u drugom dijelu zato što je mreža izgrađena ali imate Zakon o gradnji koji onemogućuje priključenje objekata većinom baš tih ugroženijih skupina građana jer nemaju legalizirane objekte, nemaju građevinske dozvole. Imaju telefon, struju, čak i plin imaju neki prikopčani ali vodu si si ne mogu prikopčati jer Zakon o gradnji onemogućuje, zabranjuje to. Dakle da li ste poduzeli nešto prema resornom ministarstvu da se napravi nešto u tom pravcu i tom smislu, to je pitanje. A druga stvar, kad ste spominjali tu diskriminaciju koja se događa, ja moram reći da ima, vjerojatno ste vi to locirali ali niste posebno naglasili diskriminacija u prometnom dijelu, koliko građana RH danas nema najbanalnije asfaltiranu cestu? A nema je jednim dobrim djelom zato što je u prethodnom periodu od 4 godine, 400 milijuna kuna oteto lokalnim samoupravama ŽUC-evima jednim potezom ministra prometa i taj novac je potrošen negdje drugdje. Znači na lokalnoj razini toga nema. I još jedna diskriminacija, spomenuli ste da ste obišli staračke domove, zamislite kolika je tamo diskriminacija onih ljudi koji su smješteni u tzv. društvenim, državnim, županijskim domovima i onih koji su u privatnima. Nisu u istom omjeru. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa ja smatram da svaka rasprava o izvješću koje je recimo za 2015.ima smisla ako već tijekom rasprave pokušamo ukazati na probleme koji su aktualni da se ne bi ponovili 2016.a upravo o čemu je govorila pravobraniteljica kad je riječ o dostupnosti obrazovanja i zdravstvene zaštite se pogoršala u odnosu na 2015.godinu, a kada je bila drastično bolja nego 2014.a rečeno rečeno je da je u 2015.to bio dosta veliki problem zbog toga što dio djece nije imao kvalitetnu mogućnost obrazovanja a sada se broj stipendija smanjuje, neke se uopće ne isplaćuju, posebno recimo slučaj problema romske djece. I drugo, vezano za problem zdravstvene zaštite. Dakle u izvješću se spominje da je 2015.da su liste čekanja bile preduge i da je pravo na skupe lijekove bilo nedovoljno. A podsjetit ću vas da je 2015.u odnosnu na 2014.drastično smanjen broj pacijenata na listama čekanja i za skupe lijekove 2015.u odnosu na 2014.iznos 2014.iznos povećan za 150 milijuna kuna. Ovog trenutka, što sam govorio jutros i ponovno to želim naglasiti u odnosu na 10.siječanj kada je na listama čekanja bilo 80 232 pacijenata 10.svibnja taj broj iznosi 102 378. Dakle u ovih 4 mjeseca broj pacijenata na listama čekanja povećan je za 30 tisuća. Ilustrativno kroz dva primjera, pacijent koji se 12.svibnja 2016.naručio na ugradnju kuka na Svetom duhu u Zagrebu doći će na red u lipnju 2017., pacijent koji se naručio u Zadru na magnet abdomena 12.svibnja na red će doći 5.lipnja 2017. Dakle kolegice i kolege, zajednički apelirajmo na Ministarstvo zdravlja da već sada počne rješavati ove probleme da ne bismo iduće godine kada budemo raspravljalo o ovom izvješću konstatirali da je stanje gore nego 2015. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvažen zastupnik Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati o čemu ću ja nego o onom što najviše žulja Slavoniju. Pa ja sam jedno izvješće podnosio o jednome Hrvatu koji je živio sam u jednome selu naseljenom većinskim srpskim stanovništvom koji je bio izložen prijetnjama, koji je bio izložen protjerivanju, koji je bio izložen svemu od pritiska policije, pritiska hrvatskoga pravosuđa da je čovjek završio u bolnici. Ime mu je Šamukić Ilija. Mogu vas samo obavijestiti da je dotični gospodin preminuo prije mjesec dana ne dočekavši pravdu u svojoj Hrvatskoj, ne dočekavši pravdu od pravosuđa hrvatskoga niti izvinjenje hrvatske policije koja ga je maltretirala. Ja sam podnio prijavu povodom toga cijeloga slučaja i nadam se da će to doći i ovdje na uvid. Hoću reći da se govori o čovjeku, Hrvatu koji je imao nesreću tu da je živio u srpskom selu, u hrvatskom selu naseljenim srpskim stanovništvo gdje je samo objesio hrvatsku zastavu povodom Dana oluje gdje mu je ta ista zastava spaljena na kući, gdje mu je na kuću napisano seli se ustašo, 4c i gdje je naša policija i odvjetništvo si dala truda samo toliko da njega istoga jadnog, bolesnog i samog optuži da je on sam sebi to napisao i da se sam protjerivao. Evo htio bih upozoriti o načinu postupanja prema hrvatskim građanima u hrvatskome podunavlju. Hvala. Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice, poštovani kolege i kolegice zastupnici stanje prava nacionalnih manjina u Vukovaru nije ni blizu tako dramatično kako navodite, te ste mogli iščitati iz vašeg izvješća kada govorite o višegodišnjim poteškoćama u njihovom ostvarivanju. Naime, dvojezične i dvopisane ploče o kojima govorite su iz korpusa kolektivnih političkih prava koje su se uvijek i svugdje uvode i daju sklad s političkim trenutkom i ne pripadaju temeljnim individualnim pravima o kojima se govori i u pravorijeku Ustavnog suda i koja se i u Vukovaru neizostavno poštuju. Ono što ste u izvješću naveli je vaš osobni stav. Kažete otpor uvođenju ćirilice naime nije samo odraz neuklanjanja posljedica rata, od trauma, do kažnjavanja zločina i pronalaska nestalih osoba, nego je rezultat propusta da se građane senzibilizira o potrebi … manjinskih prava. Osnovna temeljna ljudska prava koja se u Vukovaru ne poštuju, odnosno bezobzirno su i najbrutalnije pogažena su najosnovnija ljudska prava kao što su pravo da vama ili članovima vaše obitelji pa i prijatelje ili sugrađana nitko nema pravo oduzeti život ili da vas ne kažnjeno može lišavati slobode, odvoditi u logore, mučiti, silovati. Pravo da vas ne može nekažnjeno pljačkati ili progoniti iz doma ili zabranjivati povratak, pravo da obiđete svoje mrtve ili pravo na grob za sebe ili članove svoje obitelji. U odnosu na dvojezične i dvopisane ploče radi se o neposredno težim kršenjima osnovnih ljudskih prava. Konačno zbog svega toga i provedba tih kolektivnih političkih prava izaziva toliki otpor a između ostalog predstavlja narušavanje javnog morala kao Ustavom zaštićene kategorije. Ovdje ovakvo mišljenje dijelim s brojnim braniteljskim i stradalačkim udrugama, inicijativama te drugim udrugama civilnih društva u Vukovaru. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Anđelko Stričak. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pažljivo sam slušao vaše izlaganje. I po mnogim pitanjima se slažem pogotovo kad je u pitanju predizborna kampanja gdje ste navela da je bilo tijekom kampanja neprimjernih poruka. Ja se s time slažem, jedino me žalosti da niste reagirala. Naime, u kampanji za lokalne izbore Varaždinke, Varaždinci su u svoje kasliće dobivali osmrtnice na kojima je pisalo: „Varaždinke, Varaždinci, vi trebate gradonačelnika Varaždinca. Mislite da netko iz Popovače voli Varaždin više od Varaždinaca. Glas za Cingulu je glas za HDZ, Cingula=HDZ.“ Recimo to je ovako izgledalo. Pa mislim da svi znamo što znači kad se živog čovjeka stavi na jednu takvu osmrtnicu, pa ovakvi letci, pa potpisano plakati, letci, pamfleti potpisano tko ih šalje, pa je Varaždin bio polijepljen crno džambo plakatima ne Cingulin, ne HDZ-u, ne Karamarku, crnim plakatima. Nikad u povijesti Varaždin nije doživio toliko crnih plakata. Nitko nije reagirao. Također navela ste da postoji niz primjera, govora, mržnje ili neprimjerenih govora prema članovima nacionalnih manjina što osuđujem i smatram da svatko na svaki takav govor mržnje treba reagirati. Međutim, kad je doktor Horvat vrijeđao Hrvatske branitelje, opet ni jedna institucija nije prozborila nego se to tretiralo kao dijalogom, njegovim pravom na slobodu misli i govora. Pa evo što doktor navodi: „ da je 45. malo dulje trajala 90.-e se nikad ne bi dogodile. Baš su slatki ti branitelji, što pokretni, što nepokretni. Domoljublje na 4 kotača s pogonom na klerofažizam. Eto glodavci krenuli na ćirilicu, tresla se brda, rodio se miš!“ Znači mene zanima da li postoje dvostruki kriteriji, prema lijevima, desnima, prema našim i nekim drugima itd. Hvala lijepo. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Njega nema. Izgubio je pravo na repliku. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine uvaženi zastupnik Furio Radin. Izvolite. hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je na 7.sjednici 28.travnja 2016.godine Izvješće o radu Pučke pravobraniteljice za 2015. godinu. Odbor je navedeno izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. U raspravi je predloženo da se razmotri drugačiji metodološki pristup izradi izvješća imajući u vidu da predloženo izvješće treba objediniti tri ranija ranija zasebna izvješća. Riječ o godišnjem izvješću koji je pučki pravobranitelj podnosi Hrvatskom saboru sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju, zatim izvješće pučkog pravobranitelja o pojavama diskriminacije sukladno drugom zakonu, Zakonu o suzbijanju diskriminacije te godišnje izvješće koje podnosi sukladno Zakonu o nacionalnom, preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Kako je u predloženom izvješću jasno izdvojen samo dio koji se odnosi na rad nacionalnog preventivnog mehanizma predloženo je da se u narednom izvješću zasebno predstavlja i druga dva izvješća odnosno dijelovi koji se odnose na kršenje ljudskih prava i pojave diskriminacije sukladno spomenutim zakonima. Predloženo je također da se zasebno istaknu pritužbe koje je zaprimio središnji ured u Zagrebu budući da se u izvješću zasebno izdvajaju podaci za područne urede u Splitu, Rijeci i Osijeku. Kako je tijekom 2015. zaprimljeno negdje oko 3 tisuće, precizno 2917 pojedinačnih pritužbi, zatraženo je i obrazloženje podataka o samo 8%, znači 181 predmet osnovanih pritužbi te čak 62% odnosno više od 1000, 1375 predmeta pritužbi o kojima je građanima dana opća pravna informacija. Istaknuto je da je sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći Pučki pravobranitelj nije ovlašten za pružanje pravne pomoći u obliku pravnog savjetovanja i sastavljanja pravnih podnesaka te stoga nije posve jasno o kakvim se općim pravnim informacijama radi ali to će nam pravobraniteljica sigurno objasniti kasnije. Isto tako ukazano je na neujednačenost podataka koji dostavljaju nadležna tijela koja prikupljaju podatke o primjerice zločinu iz mržnje. Istaknuto je da su na prethodnoj sjednici odbora članovima odbora dostavljeni podaci MUP-a o etnički motiviranom nasilju u RH iz kojih slijedi da su tijekom 2015.godine počinjena 24 kaznena djela zločina iz mržnje. U predloženom izvješću navode se podaci ureda za ljudska prava i prava nacionalnih o 47 postupaka zbog zločina iz mržnje u što je uključeno i javno poticanje na nasilje i mržnju odnosno govor mržnje iako to nije kazneno djelo. Naglašeno je da bi metodologija prikupljanja podataka trebala biti usuglašena kako bi se izbjegla arbitrarnost u postupanju nadležnih tijela, te povećala vjerodostojnost podataka. Posebno je izražen interes za suradnju tijela javne vlasti s Uredom pučke pravobraniteljice s obzirom na to da i dalje pojedina tijela ne dostavljaju tražena očitovanja. Istaknuto je kako je nedopustivo da time same institucije šalju lošu poruku građanima i dalje produbljuju njihovo nepovjerenje u rad nadležnih tijela. Skrenuta je i pozornost na podatak da se u gotovo svakoj četvrtoj pritužbi na diskriminaciju kao osnove diskriminacije navode rasa, etnička pripadnost ili boja kože, te nacionalno podrijetlo. Naglašeno da je i dalje prisutan problem javnog iskazivanja netolerancije spram manjinskih skupina uopće, a kada su u pitanju nacionalne manjine to je najviše izraženo prema pripadnicima romske i srpske nacionalne manjine. Posebno je pohvaljeno uvođenje otvorene telefonske linije za prijavu slučajeva diskriminacije koja postoji od 2014. godine što je pripadnicima nacionalnih manjina znatno velika pomoć pri dobivanju potrebnih informacija o mogućnostima zaštite ili daljnjeg postupanja po podnesenim pritužbama. I na kraju, kada je riječ o romskoj nacionalnoj manjini rečeno je kako je u svim izvješćima proteklih godina ponovljeno isto, odnosno ponavljaju se gotovo iste konstatacije i preporuke, ali da nije došlo gotovo do nikakvih pomaka u poboljšanju položaja pripadnika te manjine. Kako je istaknuto i dalje nisu riješeni problemi s kojima se Romi suočavaju kad je u pitanju ostvarivanje prava na državljanstvo, reguliranje boravišta ili praćenje doprinosa za zdravstveno osiguranje onih pripadnika manjina koji nemaju hrvatsko državljanstvo. Posebno je naglašeno da broj pritužbi pripadnika romske nacionalne manjine ne može niti biti veći, jer ne postoje osnovni preduvjeti za njihovo podnošenje. Kako je rečeno, ne može se očekivati da Romi elektroničkim putem podnose barem u statistički relevantnom broju pritužbe kada nemaju ni računa niti internetskog pristupa tamo gdje stanuju. Osim toga, istaknuto je da problem zapošljavanja Roma najbolje govori da o tom problemu najbolje govori podatak da je svega petero zaposlenih Roma u javnim ustanovama. nadležna tijela više, da će se više posvetiti rješavanju ovog problema. Osobito je ukazano na potrebu da nadležne institucije brže reagiraju kada dođe do incidenata koji se događaju u romskim naseljima uz češće obilaske i praćenje situacije. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2015. godinu. Hvala. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazloženje neki? Nema. Onda idemo na raspravu. Prvi je Klub SDP-a, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pučka pravobraniteljice, gospođo Lora Vidović sa svojim suradnicima, kolegice i kolege. I kao što ste vi i vaši suradnici, odnosno upravo vi vašoj osobi Hrvatski sabor odredio vas je povjerenicom Hrvatskog sabora. Dakle, prvom zaštitnicom ljudskih i temeljnih prava. Klub SDP-a odmah ću reći podržava vaš rad, podržava ovo izvješće nalazeći ga vrlo stručnim, objektivnim, ono nije administrativno. Kroz njega gotovo iz svake riječi koja je toliko životopisna i oni koji komuniciraju s građanima vide vaš angažman i trud u rješavanju nikad riješenih i nikad onog potrebnog ideala ostvarenih ljudskih prava i sloboda. Posebno ću ovdje napomenuti i ono što smo svi zajedno donijeli izmjene hrvatskog Ustava 2010. godine gdje smo upravo na jednu veću razinu uzdigli Ured pravobraniteljice i samu osobu pravobraniteljice, pučke pravobraniteljice sa sa dodatnim ovlastima čak prema nekim tijelima tako da ne bude pravobraniteljica sa svojim suradnicima samo rame za plakanje. Prije nego što nešto detaljno kažem i o samom izvješću želim napomenuti da svaka naša rasprava, a pogotovo o ovim pitanjima i kako poboljšati ljudska prava i slobode u Republici Hrvatskoj podsjetiti ovdje svakog zastupnika ako to nije kadar ili ne može ima li kakav zazor, onda bi on trebao istupiti iz Hrvatskog sabora. Naime, odredba članka 3. kaže da su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša, vladavina prava, demokratski višestranački sustav najviše vrednote ustavnog poretka. Dakle, ja mislim da mi ovdje ne bismo imali oko toga nikakvog zazora. Međutim, kako se javljaju pojedine rasprave ovdje odnosno čujemo pojedine rasprave kakvu to onda poruku šaljemo građanima. Je li to odgovornost? Dakle o ovim vrijednostima se ne raspravlja. To su naše dogme. Tko ih ne prihvaća neka odstupi bit će manje štete i bit će bolje zaštićena ljudska ljudska prava. Kada su horde napadale Rim, rimski građanin nije lako bilo steći rimsko državljanstvo. Govorili su čega da se bojim, ja sam rimski građanin što je značilo da će u svakom segmentu i njegova imovina i njegov život i njegova obitelj biti zaštićeni. Evo ja vjerujem da u tom svjetlu smo i mi zreli sagledavati ne samo našu ustavnu obvezu nego gledati upravo kako da se unaprijedi stanje ljudskih prava i zaštiti u RH jer se tako na takav način jačamo Hrvatsku, jačamo sami sami na neki način i postižemo i zadobivamo povjerenje i drugih, i u susjedstvu, u Europi pa i u svijetu. Jer kao mala zemlja upravo možemo se dokazati samo principijelnom politikom, prije svega orijentiranosti na ove najviše naše vrijednosti. E sada možemo postaviti pitanje jesu li zaista prava slabijih, prava nacionalnih manjina, prava onih čija je ekonomska moć manja, jesu li zaista to i slaba prava? Nažalost, vidimo da je tome tako. Istina je da se ipak u mnogim aspektima se stanje poboljšalo, međutim i dalje su evidentna kršenja ljudskih prava. Zato je, ponavljam, važno što vladajući misle o položaju čovjeka, bez obzira na sve njegove različitosti, kakav je njegov položaj u društvu, kakav je njegov položaj u odnosu na državu i kakve su dužnosti države prema pojedincu. Vidimo, to je na kraju krajeva i rekla sama gospođa pravobraniteljica, da naši građani još uvijek ne znaju kome da se obrate, kako da zaštite svoje povrijeđeno pravo ili za ono za koje drže da im je povrijeđeno. Ako tome i doskoče kad se upuste u postupak bilo da je on upravne ili sudbene naravi, sudske naravi, onda što na kraju krajeva kod njih stvara jedan gorak okus, osjećaj nepravde, beznađa, a s druge strane kad se ta ista država okomi prema njima zahtijevajući neko svoje pravo onda djeluje velikom brzinom. Tako da ima prostora da se prava građana u RH bolje zaštite. Međutim aktualnosti, ovo je Izvješće za 2015. godinu, reći ću samo jednu rečenicu i odgovornost je vladajućih tu ipak najveća kakve poruke šalje. To vidimo i iz izvješća ovog odbora koji je sada kolega Furio Radin pročitao, o tome je govorila i pravobraniteljica. Mi se često hvalimo u digitalizaciji, u povezivanju naših ministarstava javnih ustanova, ali čega i kojih informacija? Ako gospođa pravobraniteljica koja se obraća u gotovo svetoj svojoj dužnosti zaštite ljudskih prava i sloboda drugim institucijama, a one šute pa o čemu onda mi ovdje govorimo? Zar je institucija onda pučke pravobraniteljice samo tek tako da figurira, da nas svrsta u zemlje u kojima je na velikoj cijeni ljudska prava i slobode. Ono što se odmah uočava, osim velikog broja koje je pravobraniteljica posebno istaknula gdje su i dalje su najveće primjedbe? U području pravosuđa, uprave, diskriminacije, zaštite imovinskih prava, žalbe na postupanje policije, zaštita prava osoba lišenih slobode, pitanje zdravstva, pitanje zaštite zdravlja. Dakle, što uočavamo ovdje odmah kod pravosuđa? Dakle, vidimo ipak pomak u rješavanju zaostalih predmeta. Čak više brzina postupanja nije najveći problem, sada je veliki problem kvaliteta tih odluka. To je nešto što sudbena vlast treba o tome itekako povesti računa a mi kao zakonodavno tijelo trebamo pomoći. Za prvo vjerujem, evo govorit ću u ime kluba, da ćete i podržati prijedlog kluba SDP-a za izmjenom Kaznenog zakona u kojem bi ponovno kršenje zakona od strane suca i državnog odvjetnika ili bilo kojeg pravosudnog dužnosnika ponovno predstavljalo kazneno djelo koje je i bilo '97. pa smo 2000. ga uveli, nakon 2003. ponovno je tajanstveno nestalo iz našeg kaznenog zakonodavstva. Mi smo se dugo hvalili i to je bio veliki angažman svih prethodnih Vlada da se uvede besplatna pravna pomoć, i koliko god je pojednostavljen taj postupak očito još uvijek on predstavlja prepreku u ostvarivanju besplatne pravne pomoći. A na takav način krši se ono temeljno ne samo ljudsko pravo zagarantirano našim Ustavom nego i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda članka 6. naime otežanje pristupa građana pravosuđu. Interesantno je vidjeti ovdje upravo kod pravosudnih predmeta vezanih za diskriminaciju, to su u našem kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu ipak relativno novi prekršaji, nova kaznena djela. Vidimo da tijela koja su zadužena da procesuiraju i da donose odluke u ovakvoj vrsti predmeta a pretpostavljamo sigurno s obzirom na broj koliko ih je uopće prijavljeno da tu postoji velika crna brojka tj. da nisu svi takvi slučajevi prijavljeni, odnosno više o tome govore mediji nego što ih kasnije ima u samom sudskom postupku jer znaju ljudi kao i nekada žene koje su prijavljivale silovanje s čime se sve susreću u takvim postupcima. To znači da naša tijela To znači da naša tijela bilo pravosudna, bilo kod upravnih tijela još uvijek nisu dovoljno prepoznala ovu vrstu vrlo teških kaznenih djela jer iz mržnje rađaju se kasnije i druga vrlo opasna kažnjiva djela. Broj osuđujućih presuda za razliku ako vidimo i izvješće Državnog odvjetništva, pa ovdje kompariramo sa ovim izvješćem vidjet ćete koliko je Državno odvjetništvo u postupanju dakle efikasno s obzirom na dobivene sudske odluke. Međutim, ovdje osuđujućih presuda i osuđujućih odluka u ovakvoj vrsti predmeta ima zabrinjavajućih i sramotnih samo 9,6%. Što pravobraniteljica pravilno i zaključuje iz ovoga? Da upravo način sankcioniranja počinitelja dovodi u pitanje preventivnu svrhu. Jer najbolja prevencija je upravo brzo otkrivanje i adekvatno sankcioniranje počinitelja. Ako toga nemate onda ekspanziji netolerancije, mržnje svake vrste najprije onih drugih po bogatstvu, po nacionalnosti pa onda i u ulici možemo očekivati. Ono što također zabrinjava što se još nije riješilo to je problem srpske imovine, poljoprivrednog zemljišta, jedan dio zaposjednut, nije vraćen, ali još uvijek neobrađen, staro stanovništvo, zato snosi obveze jer vlasništvo i po Ustavu obvezuje ne može ga obrađivati ali još uvijek je problem taj što ta imovina koja je protupravno od drugih ljudi zaposjednuta nije vraćena. U pogledu radnih i službeničkih odnosa također postoji veliki jaz između javnog i privatnog sektora. Dakle mi imamo relativno, njihov glas se dobro čuje, nije nama da sudimo koliko su organizirani ali uglavnom čujemo često u javnosti o pravima zaposlenih ali to su oni u javnom sektoru. Dok s druge strane oni koji su zaposleni u privatnom sektoru pogotovo u trgovačkim lancima možemo ih nazvati slobodno dan danas da je to roblje 21.stoljeća, a pogotovo tu imamo žensku radnu snagu. Prema tome, kad god govorimo o investicijama mi moramo govoriti koliko čovjek, kakvu plaću može očekivati zaposleni? zaposleni? Ponovit ću i iz Ustava da plaća mora biti takva da osigura radniku, zaposleniku i njegovoj obitelji dostojan život. Je li tomu tako, jer danas nažalost imamo stanje da su ljudi ili nezaposleni ili prezaposleni, a upravo zbog toga što ima viška radne snage ljudi se plaše uopće tražiti svoja prava. Međutim, tu zato treba biti oprezan i tu trebaju biti, da tu skreće pozornost i sama pravobraniteljica da upravo ne čekajući prijave zaposlenika koji su tamo, ili radnika koji su tamo u strahu da tamo inspekcije u pogledu prije svega te zaštite radnih odnosa budu zaštićene. S druge strane, vrlo negativno u zadnje vrijeme, to je tih zadnjih godinu dana za koje se i piše izvješće ljudi koji savjesno rade svoj posao u upravi nazivaju se uhljebima. Uhljeba ima ali onda očekujemo dakle od nove garniture da provede reformu uprave, da ljude bez obzira ko ih je zaposlio po novim kriterijima objektivnosti njihovog rada ostaju i napreduju u službi. Tko nije, doviđenja, hvala na dosadašnjem radu bolje rečeno neradu. I to je jedino, ja mislim da se oko toga moramo složiti jer ti ljudi dakle koji savjesno rade tzv. motori a oko koji se ostali samo šlepaju na njih pada ista ljaga kao i na one za koje nemamo snage, država nema snage da ih se riješi. Ili joj nije stalo ili je sama imala prste u svemu tome. Međutim, to su ljudi koji daju i kad god su koji izbori govorimo o upravi koja će biti učinkovita, koja će biti efikasna. Dakle, objektivizacija za ulazak u službu i kriteriji opstanka u službi, ostanka u službi i napredovanja mogu biti ne neovisno koja politička garnitura je na vlasti nego upravo o tome koliko je servis građana. Klub SDP-a podržava ovo izvješće. Hvala. Hvala. Imamo tri replike na vašu raspravu. Prva je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovana zastupnice Ingrid Antičević Marinović, poštovani potpredsjedniče Sabora prije svega napomenuli ste ključnu stvar a to je da se građani ne znaju kome obratiti kada su prekršena njihova prava i da se nemaju kome obratiti. I to je po meni suština, treba biti suština današnje rasprave. Imamo od neki dan prijetnje odgajateljicama u zagrebačkim dječjim vrtićima. Zašto? Zato jer su došle podržati prosvjed na kojem su tražili da se poštuje zakon, da se primjeni državni pedagoški standard i da se jednostavno poštuje zakon. Zbog toga su prema njima a to je i potvrđeno upućene prijetnje da će ostati bez posla, da se ne smiju učlanjivati u sindikat koji bi one htjele, da ne smiju izlaziti iz sindikata gdje su dosad bile ako su bile i nikom ništa. Tu su povrijeđena i međunarodna prava i o tome su i međunarodne institucije dale svoj sud. Mene zanima da li pučka pravobraniteljica nešto radi na tom pitanju? Da li su i na koji način zaštićena prava tih odgajateljica koje se trude poboljšati stanje za djecu u dječjim vrtićima Grada Zagreba a time za djecu u cijeloj Hrvatskoj jer sve što se događa u Gradu Zagrebu na neki način se reflektira na cijelu Hrvatsku? Kome da se jave, kako da im se pomogne, kako da se više ne prijeti ovom društvu? Jer svjedoci smo da pojedini moćnici prijetnjama i zastrašivanjima tjeraju ljude da pognu glavu. I zato je naša poruka danas uvijek i svugdje treba biti dignimo glavu, ne bojmo se jer to je jedini način da nešto promijenimo. Hvala vam. Hvala. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Bernardiću hvala vam na ovu repliku i zato sam i digla pločicu kako bih vam odgovorila jer ste skrenuli pozornost na nešto što se događa u mnogim jedinicama lokalne uprave i samouprave gdje čelnik te jedinice lokalne samuprave, bez obzira što je dobio povjerenje građana jer smo već dogovorili od toga da su izbori samo pretpostavka da se vlada a ne da se vlada kako hoće pa onda on shvati ili ona shvati da je to njezina prćija, gubernija i da su svi zaposlenici bilo izravno ili kroz tvrtke ili ustanove koju ima ta jedinica lokalne samouprave u vlasništvu takve osobe. To je nešto što je nedopustivo. I zbog toga građani kažu da ima uhljeba i zbog toga pada ljaga na upravu, na dio uprave koja odrađuje posao jer da takav jedan mali dio ne odrađuje posao sve bi se raspalo. I zato ovaj vaš apel upravo pučkoj pravobraniteljici, neće kolega Leko nju ometati jer žene mogu na više razboja raditi, dakle i slušati i razgovarati. Hvala vam lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Druga replika uvaženi zastupnik Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče. Hrvatice i hrvati, opet ćemo malo o Rimu. Čega da se bojim kada sam ja rimski građanin, to je mogao govoriti rimski građanin ali šta je mogao govoriti ako je imao ludoga Nerona kraj sebe, pa ako je imao hrpu isto takvih pretorijanaca sličnih tome Neronu pa su se oni zajedno sa tim Neronom urotili protiv koga? Protiv svoga senata i protiv svojih građana i protiv svoje vojske koja nije smjela u Rim nikada doći da napravi reda. Nije li tako? Šta i kome da se obrati taj mali građani ukoliko bude naišao na problem koji se zove idemo mi kada smo u većini izmisliti jedan zakon koji ćemo mi koristiti po potrebi prema onima koji nam smetaju. A tko nam smeta? Smetaju nam oni koji se javno bune protiv pogrešno donesenih ustavnih odluka, u Vukovaru protiv ćirilice. Pa je donesen zakon u prošloj vlasti na taj način da svi oni koji se slučajno nađu na mjestu gdje se prosvjeduje na miran način da svatko tko se zadrži čak i duže od 3 do 5 minuta, nije bitno govori on il ne, može biti kažnjen prekršajno ili kaznenom prijavom. Pa tako i za verbalni delikt možemo proglasiti ljude i proganjati iz po sudovima, na koji način? Pa da ministar lagano nazove određenog tužioca i da ovaj umjesto prekršajne lupi kaznenu pa se ti peri. E sada kada smo i kod toga, želim vam se zahvaliti pošto imam još 17 sekundi, hvala vam lijepa gospodo zastupnici što ste došli pogledati moj doprinos istini o hrvatskom Domovinskome ratu i istinskoj žrtvi 12 redarstvenika koju ste vi izbjegli kršćanski i ne znam kako drugačije i čak niste se udostojili dati ni minutu šutnje za pokojne branitelje. Ali ste zato licemjerno nahrlili na trg Bana Jelačića da biste skupili pokoju kunu za neku ciglu. Sram vas bilo.

jer se tako nije govorilo ni '90.-tih pa prema tome kaskate tako nešto i već davno se ovako ne raspravlja u Hrvatskome saboru. Vi ne možete pokazati svoje domoljublje negirajući prava drugima i omalovažavajući druge i ocjenjujući i njihove postupke da uopće činjenice ne znate. Nama predbacujete da nismo odali počast, mi smo tada bili i odali počast našem predsjedniku, bivšem predsjedniku Vlade, pokojnom Ivici Račanu u isto vrijeme. A samo ću vas podsjetiti na nešto i s time se, s jednim dijelom se mogu složiti u pogledu odluka Ustavnog suda, postoje različite. A ova o kojoj vi govorite to je jedna od najboljih odluka i u stručnom pogledu i svakom. Međutim, vama i meni, neke se sviđaju, neke se ne sviđaju. Vi ste ovdje prisegnuli jer ne biste mogli biti zastupnik na Ustav, držite se Ustava a Ustav kaže da je svatko dužan poštivati odluke Ustavnog suda, ako to ne možete doviđenja. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Kolegice Ingrid Antičević Marinović, vi ste u svojoj raspravi vrlo podobno izanalizirali ovo izvješće i ono što mene zabrinjava u ovih 4655 prijava volio bih da pučka pravobraniteljica nekada ima i više vlastite inicijative pa čak i na ovakve izjave bez obzira što u Saboru svaki zastupnik može govoriti što god želi i to je na neki način garantirano i Ustavom bez ikakvih sankcija. Ali poticati netoleranciju i netrpeljivost ne bi smjelo biti dozvoljeno. I sa te strane volio bih kada bi pučka pravobraniteljica zaštitila ponekad i zastupnike u Hrvatskome saboru od javnoga linča od onoga što se zove diskriminacija njihovih statusnih i zdravstvenih prava. I s te strane podržavam zastupnika Bulja u njegovim opravdanim zahtjevima da ga se zaštiti od nasilničkog ponašanja kolega iz HDZ-a koje idu na najniži mogući način na njegov osobni integritet, na njegovu invalidninu, na njegovo statusno pravo koje je ostvario kao hrvatski branitelj. I na taj način pokušavaju poslati poruku ukoliko govoriš ono što se Karamarku ili HDZ-u ne sviđa diskreditirati ćemo te na najgori mogući način. I volio bih kada bi pravobraniteljica uzela upravo taj slučaj gospodina Mikulića i njegov nasrtaj na gospodina zastupnika Bulja, njegovo zdravlje i njegovo statusno pravo hrvatskog branitelja kao slučaj jedne diskriminacije koja je apsolutno neprihvatljiva. Možda HDZ-u je prihvatljiva ali svim normalnim građanima ne bi trebala biti prihvatljiva. I sa te strane me čudi

ta činjenica i još dodatne ne samo uvrede, klevete nego činiti i kazneno djelo. Jer po članku 76. Ustava mi ovdje imamo imunitet samo za izraženo mišljenje i samo za glasovanje, za činjenje drugih kaznenih djela otkrivanje tajnih, bilo državnih bilo nečijih osobnih koje su posebno zaštićene ili drugog nedozvoljenog ponašanja moramo biti svjesni da nas to ne ekskulpira ni prekršajne ni kaznene odgovornosti. Hvala. Sljedeća rasprava je uvažena zastupnica Nada Murganić u ime Kluba HDZ-a. Hrvatskog sabora. Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima. Cjenjene kolegice i kolege. Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2015.godinu temelji se na obvezama koje proizlaze iz Zakona o pučkom pravobranitelju, Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o nacionalom preventivnom mehanizmu. Sadrži analizu i ocjene stanja, zaštite prava i sloboda građana RH te preporuke kako bi se sustavni nedostaci i propusti uklonili. Sadrži ocjene kako su se nadležna državna javna tijela odnosila prema građanima u tim postupcima. Pravobraniteljica naglašava da preporuke o otklanjanju nepravilnosti od strane nadležnih tijela Vlada za 2014.godinu nije usvojila. Izvješće je slično kao i ranijih godina ali ja ću u svojoj raspravi u ime Kluba HDZ-a istaći neke značajnosti. 2015.godina je specifična po tome što je u kampanji za predsjedničke i parlamentarne izbore bilo puno govora mržnje, podjele društva na mi ili oni, optužbi za fašizaciju na neprimjeran odnos prema izabranim članovima i predstavnicima Vlade i državnih tijela, prema kandidatima. U izvješću se navodi da u našem društvu postoje diskriminacije sa raznih osnova, vjere, nacije, materijalnog imovinskog stanja, diskriminacije po dobi i spolu sa osnova zdravstvenog stanja i invaliditeta. Javni prostor je zagađen govorom u kojem poneki puta nema elementarnog, pristojnog i odgojenog ponašanja i govora uz veliku dozu govora mržnje i netolerancije i bez uvažavanja sugovornika, njegovog mišljenja sa osudama bez argumenata. Postavljamo pitanje da li je pravobraniteljica u takvim okolnostima a u ulozi koju ima u društvu, koja je dana u skladu sa navedenim zakonskim propisima bilo dovoljno prisutna u javnosti. Da li je upozoravala i kritizirala takovo ponašanje uvijek kada se pojavilo. Da li se čula i oglasila u javnom prostoru, stala na stranu onih koji su napadani bez osnova, usudila one koji su to činili bez obzira iz koje političke opcije dolazili. Pravobraniteljica ima obvezu javno progovoriti kada se građanima izvan RH onemogućava ustavno pravo i obaveza da glasuju. Slike Hrvata u BIH na dan drugog kruga predsjedničkih izbora su bile poražavajuće. Pravobraniteljica po svojoj ustavnoj zakonskoj obvezi propisanoj ulozi nema obavezu samo postupati po pojedinačnim slučajevima i prijavama već je njena obaveza da javno progovori o takvim negativnim pojavama kada se društvo mjeri na mi ili oni, kada se kritiziraju i osuđuju totalitarni režimi, samo neki a trebali bi svi, kada se osuđuju neki fašistički ili neprimjereni pozdravi, samo neki a ne svi, kada se osuđuju podjele kod obilježavanja značajnih datuma, samo neke, odaju se počasti žrtvama, samo nekima. Kada se na kazalištu ili u kazališnim predstavama na neprimjeren način obilježava nacionalni praznik, kada se selektivno tretiraju neke udruge, vrijeđaju vjerski osjećaji nekih vjernika. Ali ona to nije iako je Zakon o pučkom pravobranitelju omogućavao i obavezivao da djeluje i pokreće inicijative na osnovu saznanja a ne samo na osnovu pritužbi građana i to je najveća kritika na njezin rad. 2015.godina bila je svima i ostat će u sjećanju po prosvjedima branitelja. Radi zaštite svojih prava, prije svega digniteta bili su za vrijeme prosvjeda javno, orkestrirano i organizirano, vrijeđali, bili su tretirani u javnosti kao teret društva, kao oni koji zloupotrebljavaju društvo kao kriminalci. Nije ih pravobraniteljica zaštitila. Ali ima nešto i pozitivno i to želim zaista istaknuti. 2015.godina bit će zabilježena po izbjegličkoj krizi, kada je naša Domovina, građani zajedno sa vlasti na primjeren i human način zbrinjavala osobe koje su zbog opasnosti bježale iz svojih ratom zahvaćenih država. U 2015. godini pravobraniteljica je izabrana za predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava i mandat u upravljačkom tijelu međunarodno koordinacijskog odbora, nacionalnih institucija za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama i mi joj na tome čestitamo i mislimo da će nas za vrijeme za vrijeme svog mandata nepristrano zastupati na ponos i interes Rh. Izvješća obiluju nizom podataka, obuhvaćena su sva područja iz života naših građana a na ona koja imaju pritužbe. To su opet ponavljam sva područja društvenog i civilnog života. Broj predmeta u 2015. je rekordan. Postupalo se u 4655 predmeta što je 80% više nego u 2012.godini odnosno 13% više u 2014.godini. Broj predmeta pučka pravobraniteljica navodi da je veći i radi jačanja i širenja ovlasti ureda, dostupnosti ureda građanima kao i otvaranje područnih ureda Osijeku, Splitu i Rijeci. Ono što želim istaći to je da pravobraniteljica navodi da su građani kada se obraćaju na rubu očaja, izgubljenog strpljenja i povjerenja u sustav. Taj stav još više produbljuje neusklađenost propisa neučinkovitost državnih i javnih službenika. Pritužbe se odnose na rad pravosudnih tijela kod ovrha, nepravilnosti u području imovinsko-pravnih postupaka, u području socijalne, zdravstvene skrbi, mirovinskog sustava, stambenog zbrinjavanja gotovo na svim područjima. Naglašava i mi ističemo da Zakon o suzbijanju diskriminacije iako pred nekoliko godina donesen nije saživio niti kod kod onih koji ga trebaju provoditi, a stoga su nužne edukacije i provoditelja kao i medija. Potrebna je i izrada novog dokumenta Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije koji je prestao važiti još 2016. godine. Ukratko. Pravobraniteljica ističe da se građani osjećaju diskriminirani. Svaki treći ispitanik u Republici Hrvatskoj, a svaki peti u Europskoj uniji. Anti diskriminacijsku telefonsku liniju nazvalo je 167 građana i to je opća slika. A sada nešto podrobnije vezano za područje zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u kojem prvo mjesto opet zauzima pravosuđe gdje je zaprimljeno 475 pritužbi najviše na rad sudova i to radi dugotrajnosti postupaka, radi neujednačene sudske prakse i radi sumnje na pristranost sudaca. Dugotrajnost i neučinkovitost postupka upravnih tijela rezultira kršenjem prava građana i oni se čak i oni se čak obraćaju zbog toga i međunarodnim pravnim institucijama, Europskom sudu za ljudska prava što iziskuje velike financijske terete za državni proračun. Dugotrajnost postupka ujedno je loša poruka jer izostaje pravovremeno i pravovaljano kažnjavanje. Ono što pravobraniteljica ističe i ja ističem to je da nije dobro da DORH ne odgovara na predstavke građana, ne daje informacije o stanju predmeta iako su to ustavna obaveza svakog tijela sa javnim ovlastima. Pravobraniteljica ističe i u ovogodišnjem izvješću da većina ministarstava ne odgovara na upite građana niti ih obavještava o stanju predmeta što je nedopustivo jer je to obaveza javnih tijela ali i prilika bolje komunikacije sa građanima i povratak povjerenja u rad državnih i javnih službi što je itekako nama svima potrebno. Pravobraniteljica ističe da je svaka četvrta prijava se odnosi na diskriminaciju sa osnova rase, etničke, vjerske ili rasne pripadnosti i tu ističe prijave od strane pripadnika srpske nacionalnosti naročito u područjima od posebne državne skrbi, u područjima zahvaćeni ratom, za vrijeme agresije i u odnosu na Rome. Romi su u izuzetnom materijalnom položaju izdvojenim naseljima bez komunalne infrastrukture. Stambeni uvjeti su em teški, vrlo visoka je nezaposlenost, nemaju, nisu obrazovani i nemaju vlastitih redovnih sredstava za život, a mjere integracijske politike Roma su nezadovoljavajuće, povremene i raspršene. Nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu je 7,6% zaposlenih u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade 3,4 iako je to zakonom posebno regulirano i stimulirano. Pritužbe građana odnose se i na transparentnost prilikom zapošljavanja. Uopće nezaposlenost i zapošljavanje je izvor mnogih nepravilnosti, odnosno osjećaja diskriminiranosti gotovo gotovo cjelokupne populacije. Ističe se neravnopravan položaj radnika u privatnom sektoru o čemu se je već govorilo u raspravama u odnosu na one u javnom sektoru. Naime, ističu se da ovi u javnom sektoru imaju veća prava što je uostalom i uglavnom vrlo često i činjenica. Predrasude su prisutne u javnim iskazima da su zaposlenici u javnim i društvenim službama uhljebi političkim putem zaposleni, da su neravnopravni, neradnici i to je diskriminatorski odnos prema njima što svakako je za upozoriti. Nezaposlenost je izvor mnogih diskriminacija, teško nalaže posao starijih od 50 godina teško nalaze posao i bivši kažnjenici jer su stigmatizirani, teška je situacija i kod osoba iz seoskih područja. I njima je zbog nedostupnosti prijevoznih sredstava, odlaska s posla na posao također prijeti i neprihvaćanje radnog mjesta, odnosno posla. Ali isto tako to je jedan od razloga zbog čega im prijeti i socijalna isključivost u Saboru. Na tu temu pravobraniteljica je organizirala konferenciju na temu „Daleko od grada, daleko od prava“. Stambeno zbrinjavanje na područjima od posebne državne skrbi također nije riješeno i ima jedan od, veći postotak zauzima upravo to područje zaštite u onih u onih 4655 prijava i pritužbi građana se odnose i na prava za stambena zbrinjavanja. Statusna prava građana su predmet tužbi i prekršaja i od strane policijskih službenika. Prilikom provjera adrese prebivališta i uopće u smislu postupanja policijskih službenika koji nije u skladu sa Pravilnikom o postupanju policijskih službenika. Povjerenstvo u sjedištu MUP-a i policijskih uprava kao oblik građanskog nadzora nad radom policije nisu osnovana a unutarnjim nadzorom od 2247 riješenih pritužbi svega 10% je utvrđeno nepravilnosti ili djelomične nepravilnosti što kod građana stvara sumnju sumnju u objektivnost i javnost je u tom smislu dosta senzibilizirana. Pravobraniteljica je u svojstvu nacionalnog preventivnog mehanizma kao neovisno tijelo posjetila zatvore, psihijatrijske bolnice i socijalne ustanove i ustvrdila je da su ljudska prava zbog standarda u zatvorskim sustavima zatvorenicima narušena. Nepravilnosti nije velike uočila u socijalnim ustanovama. Jedino što se smatra i pravobraniteljica to posebno ističe da postoji velika potreba potreba da se napusti institucionalni smještaj kao oblik zbrinjavanja svih korisnika socijalne skrbi pogotovo mlađih zbog socijalnog uključivanja korisnika socijalne skrbi. Tamo gdje je i krenula deinstitucionalizacija problem je što nema dovoljno razvijenih mreža socijalnih usluga. I ono možda što, idem sada prema kraju, ali naročito bih upozorila na diskriminaciju prema dobi. Diskriminirana je svaka dob, mladi zbog nemogućnosti obrazovanja i zbog nezaposlivosti, starije osobe zbog toga što su zbog svojih nemogućnosti kretanja izolirani, a zbog toga što nisu skloni baš digitalizaciji i informatizaciji postali su isto tako i socijalno isključeni. S obzirom na to da smo mi kao država starija nacija smatramo da činjenica da to što smo po skrbi o o starijim osobama rangirani na 61. mjestu u odnosu na 96 zemalja baš nam ne služi na čast, odnosno upozorava nas na bolju skrb. Radi svega toga pravobraniteljica je u svome izvješću iznijela i navela brojne preporuke, 160 raznim državnim uredima i tijelima sa ciljem da se poprave stanje ljudskih prava u RH. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Na ovu raspravu imamo 9 replika. Prva je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Gospođo Murganić vi ste u svojoj raspravi spomenuli da je situacija i određene izjave mi ili oni da su doprinijele do određenih nepovoljnih kretanja po pitanju i diskriminacije određenih osjećaja u RH, ali očito niste shvatili intenciju tih izjava. Izjava mi ili oni se odnosila na ovo, na ovo. Ili mi, normalni rad u RH, štićenje nacionalnih interesa, INA ispred MOL-ovih interesa, hrvatska kompanija hrvatskim radnicima, hrvatske investicije u Hrvatskoj, ili oni, što se nažalost danas dešava, stotine tisuća kuna za privatne interese i konzultantske usluge, Josip Petrović 2 mjeseca nakon što odlazi iz INA-e odmah potpisuje ili mjesec dana odmah potpisuje ugovor sa MOL-om koji odobravaju ti isti dečki koji su Sanaderu davali ispod žita po presudama koje su u Hrvatskoj donosile velike novce. O tome se tu radilo, ili mi ili oni. Ili red i štićenje nacionalnih interesa ili ovo gospođo Murganić, afera konzultantica 500 tisuća kuna, što prosječni hrvatski građanin zaradi u 8 godina za konzultantske usluge analize tržišta To je bilo ili mi ili oni gospođo i o tome se treba razgovarati. I o tome treba govoriti u ovom Saboru jer to ne treba ignorirati. Ja se čudim svima onima koji mogu podržati oni ovakvu varijantu. To je tema, gospodine Lučić, itekako. To je tema najvažnija danas u RH. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nada Murganić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras evo ja sam upravo htjela u ovoj svojoj raspravi istaknuti to da osuđujemo svaki, i ja osobno jer mene ste prozvali imenom i prezimenom par puta, svake osude i svako stigmatiziranje bez ikakvih argumenata. Dakle, ja sam jako dobro znala kada sam govorila što govorim o tome ili mi ili oni. Izrečeno je tada u jednom sasvim drugom kontekstu i vezano je isključivo na ideološke, političke, nacionalne i vjerske razloge. To je isto dio ovog moga izvješća, Izvješća pravobraniteljice. Nemojte mi pokazivati ovaj Nacional, tada on nije niti izašao. Dakle, ja želim zaista da u ovom Saboru kada kritizirate nekoga da onda te iste kritike primijenite i na sebe. Ne možete optuživati, ne možete osuđivati, ne možete u javnosti slati poruke gdje unaprijed ljude neutemeljeno osuđujete. Nije vam to drago kada se to odnosi na vas, na vaše kolege pa prema tome tako se i ponašajte i prema kolegama drugih stranaka, konkretno i prema nosiocima javnih ovlasti odnosno u ovom slučaju Vlade i vlasti. To je nešto što bih htjela da je pravobraniteljica u kampanjama progovorila, a očito će netko morati jer se stalno potencira ovo ili mi ili oni. Niste vi rođeni sa pravom na poštenje, vjerujte ima nas svih ovdje visoko moralnih i visoko poštenih. A nemojte se čuditi tome kako su neki mogli to birati. Pa vodite računa da se stotine tisuća glasaća HDZ-a Domoljubne koalicije s time uvrijedili. Slijedeća replika je uvaženi zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime ja bih htio naglasiti posebno u Saboru da je Izvješće pučke pravobraniteljice za Hrvatski sabor temeljeno na onom što je ona dobila, to je ne pogled kroz prozor na diskriminaciju ili nepoštivanje zakonitosti i ravnopravnosti građana kroz rad pučke pravobraniteljice. I nemojmo na nju prebacivati za nedostatke hrvatskog društva ili nedostatke zakona. Ona nama kao naša povjerenica daje ono što je dobila. Pa iz ovog možemo pročitati stanje kako je kroz pogled pučke pravobraniteljice. To ne znači da nema i drugih i težih povreda, ali nema nikog u hrvatskom demokratskom društvu, u hrvatskoj državi demokratskoj osim Hrvatskog sabora da zakonima uređuje ili sprječava diskriminaciju za milog Boga. Nema nikog drugog. Jedini mi uređujemo odnose u hrvatskom društvu i donosimo zakone. Ima čak pravo na inicijativu da u zakonima uoči je li ima ili nema mogućnosti ili potiče li zakon diskriminaciju. Ja sam uvjeren da svatko od nas želi se suprotstaviti takvoj mogućnosti ili takvim pojavama. Naravno to ne znači da svi isti imamo istu dioptriju, to ne znači. Ja jedino još bih htio naglasiti jednu stvar. Po mojem sudu bi trebalo a to sam rekao i na odborima ojačati suradnju sa inspekcijama, posebno inspekcijama koje ulaze u zaštitu prava radnika. Moramo priznati da smo mi zemlja u tranziciji i da je kultura zaštite radnika na nižoj razini čak i zakonski regulirana nego što je to u tradicionalnim zemljama koje imaju visoke standarde zaštite prava radnika

na neki način i podijeliti u dva djela. Dio u kojem iznosim kritiku na nedjelovanje odnosno na izostanak javljanja glasa pravobraniteljice od od koje narod očekuje i zakon je dao tu ulogu gdje ravnopravno zaštiti i kada je većinski narod prozvan neopravdano i kada je da sada ne nabrajam i ne ponavljam. I svakako da sam u drugom djelu svoje rasprave naglasila i podržala sve ono što što je pravobraniteljica uočila, očito i kroz svoj rad a i kroz pritužbe građana kao negativnosti u društvu na kojima svi zajedno trebamo poraditi da se ne ponavljaju.

kritizirali ste gospođu pučku pravobraniteljicu zbog nereagiranja odnosno nedjelovanja po vama spornih izjava odnosno zagađivanja javnog prostora politikama podjele mi ili oni, govorom mržnje naveli ste nekoliko primjera. Ali ja vas pitam ima li išta opskurnije od recimo jednog intervjua u jednom političkom tjedniku u kome kao predizborno obećanje navodite da kada vaša stranka dođe na vlast da će građani RH moći misliti i govoriti ono što žele ali samo u svoja četiri zida. Ima li išta opskurnije od takvih predizbornih obećanja gdje se javno najavljuje kršenje jedno od ključnih ljudskih i građanskih prava i sloboda a to je pravo na slobodu mišljenja i pravo na slobodu javne riječi, slobodu govora? Ima, jedino gore od toga je provođenje tih riječi u djela kome svjedočimo evo od kad ste preuzeli odgovornost za RH. Vidimo da se to obećanje na neki način obistinjuje. Ako već kritizirate, a slažem se s kolegom Lekom da zapravo ingerencija pučke pravobraniteljice u ovom djelu je vrlo mala. Onda nemojte mjeriti određene pojave dvostrukim kriterijima jer to je na kraju jedna licemjerna osobina. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Eto pa baš je moja rasprava išla u tom smjeru da bi trebali voditi malo računa o izboru riječi. Dakle o tom, ne znam zašto mene prozivat, ja nisam dala taj intervju. Drugo, upravo to je ono što bi ja volila da se i po tome intervjuu oglasio netko tko je mjerodavan i koga narod doživljava kao pučkog pravobranitelja ko će braniti sve one koji su povrijeđeni takovim takovim najavama. Prema tome, cijela moja rasprava je išla u pozivanju na ravnopravan odnos, na ravnopravnu kritiku, na ravnopravnu osudu. Prema tome, ne vidim zbog čega vi mene sada prozivate licemjerkom. Hvala. Slijedeća replika je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Murganić, ono što bi mi trebali iščitati iz ovog izvješća pravobraniteljice je što zapravo mi trebamo činit da izvješće za 2016.bude bolje nego što je bilo za 2015., pogotovo što bi trebali činiti oni koji su dio vladajućeg društva u ovom slučaju vladajućeg kluba i vladajuće koalicije. Naime, nedavno je u Hrvatskoj boravio povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava koji je izrazio izrazitu zabrinutost i istaknuo da društvena kohezija i pluralizam su ozbiljno ugroženi u Hrvatskoj. Posebno je zabrinut zbog porasta etničke netolerancije, govora mržnje koji su usmjereni prije svega prema nacionalnim manjinama, posebno Srbima, Židovima i Romima. Izrazito je zabrinut smanjenjem financijske pomoći civilnom društvu te ograničavanjem slobode medija, prijetnjama novinarima, posebno se zabrinuo zbog slučaja Vijeća za elektroničke medije. A evo ja pitam što ćete vi učiniti da kao članica kluba Domoljubne koalicije utječete na članove vašeg kluba Luciana Vukelića i Andriju Mikulića koji su nevjerojatno skandaloznim izjavama izvršili pritisak praktično na pripadnike Talijanske nacionalne manjine, na izdavačku tvrtku EDIT tvrdeći da zato što ne razmišljaju kao što razmišlja vaš klub neće više biti financirani. To je najskandaloznija izjava koja se dogodila u ovom sazivu od klubova vladajuće koalicije koji kažu ako pripadnici nacionalnih manjina ne misle onako kako misli vladajuća koalicija uskratiti ćemo im financiranje. Ja sam zgrožen, nema ni kolege Vukelića, ni kolege Mikulića, možda imaju važnijeg posla. Ali ja pozivam vas da kao članica ovog kluba utječete na vaše kolege da poštuju prava nacionalnih manjina. I da ministar Hasanbegović također ne uskraćuje prava i ne ugrožava međunarodne ugovore RH i Republike Italije kada je npr. financiranje izdavačke kuće EDIT i jedinog dnevnog tiska nacionalnih manjina na talijanskom jeziku La voce koji izlazi u Rijeci i koji su ugroženi zbog odbijanja financiranja ministra Hasanbegovića i izjava vaših kolega u klubu. Odgovor na repliku uvažene zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Poštovani kolega razumijem ja potpuno vas da ćete vi svakako iskoristiti sve ove replike i sve ove rasprave da iskritizirate poteze ove Vlade i ministra i ovih kolega. Znamo svi da je razlog za to normalno smjena vlasti, novi način raspodjele sredstava, uvođenje reda, uvođenje ravnopravnog odnosa prema svim svim kulturnim institucijama u smislu financiranja pa tako i u smislu, tako i u udrugama. Ako smatrate da je neprimjereno bilo u javnom prostoru izrečeno, štošta izrečeno, pa to je upravo ovo što i ja ja govorim, neka se netko tko će biti arbitrar između nas, netko to je na neki način neovisan a zakonom je to tako i postavljeno u tom smislu glasi. Jer vi i ja se sigurno nikada nećemo složiti u ovakvim stvarima jer smo pristrani. A podjele u društvu su zaista počele sa onim mi ili oni i vaš predsjednik to stalno ponavlja. I čudi me da se sada baš u ovih mjesec dana toliko narušila sva prava svih nacionalnih manjina da mora biti zabrinuta svjetska zajednica. Stoga pozivam pravobraniteljicu s obzirom na sada ovu novu dužnost koju ima u Ujedinjenim narodima da nepristrano štiti interese i da Hrvatsku u pravom svjetlu prikazuje jer takvo drastično stanje sigurno nije ali da to nekima nažalost jako šteti državi pa i nama svima zajedno koristi u političke svrhe, da.

pa evo sami ste to spomenuli i želim to istaknuti u replici, to je međunarodni ugled i pozicija koju uživa naš ured pravobranitelja i to takav ugled da su čak i na dalekom jugu Afrike čuli ne za ured našeg pravobranitelja nego za pravobraniteljicu imenom i prezimenom. Mislim da to puno govorio o uredu koji se gradio čitav niz godina i na koji trebamo biti ponosni. Da treba biti kritičan svakako treba ali treba to raditi argumentirano. Prije svega želio bih ispraviti jednu vašu konstataciju, rekli ste da je glasovanje prava i obaveza. Ne, kolegice, glasovanje je pravo a ne obaveza. Nitko nije obavezan glasati nego ima pravo glasati, dakle to je prvo. Kada govorimo o žrtvama, svaka žrtva je žrtva i ja najoštrije odbacujem insinuacije da sam se ili bilo tko iz mog kluba odbio pokloniti određenim žrtvama. Žrtva svakog ekstremizma je loša. Ako govorimo o hrvatskim braniteljima koji su jedno vrijeme proveli u Savskoj, mogu reći da se iz njihovog ponašanja upravo danas može iščitati da je njihov cilj bio isključivo politički a nikakva zaštita prava ili digniteta. Zato jer niti su predstavljali cjelobraniteljsku populaciju a njihov jedini cilj je bio da HDZ dođe na vlast. Kada se to ispunilo, opa nema ih u Savskoj, sada je dignitet odjedanput zaštićen. I kada govorimo veći o stvarima na koje treba reagirati onda možda bi se trebali zamisliti kako to da jedan potpredsjednik ovoga Doma, član vaše koalicije prosvjeduje protiv provođenja zakona koje je ovaj Dom donio? Kako ne biti zabrinuti kada međunarodna javnost je vrlo zabrinuta onime što se dešava u Hrvatskoj, nazivaju to mađarskim scenarijem, fašizacijom društva, rehabilitacijom i relativizacijom fašističkih zločina. I ono što je kolega Jovanović prije mene spomenuo ograničavanja na pravo javnog izražavanja, odnosno izražavanja svoga mišljenja. To je skandalozno, to je ono na što mi političari trebamo upozoravati a ne ured pravobranitelja. da su branitelji bili stigmatizirani i sada iz vašeg govora kao neki koji ne razmišljaju sa svojom glavom pa su išli kao politička grupacija skidati tadašnju Vlada sa vlasti. Pa to vam je sada isto kao da ja, pa su utihnuli jer je došao HDZ. Pa to vam je sada isto kao da ja pa su utihnuli jer koje prosvjeduju sa željom jel, da dođe SDP pa će onda utihnuti. Evo to je ono što sam htjela kroz svoju raspravu to je ono za što sam hitjela ako evo mogu skromno izreći, skrenuti pažnju pučkoj pravobraniteljici a što se tiče njezinoj poziciji sigurno je to zahvaljujući radu ureda ali i sigurno zahvaljujući stanju ljudskih prava u RH i ljudskih prava u RH i ne bi takovo mjesto dobila predstavnica države u kojoj ta prava ipak nisu na dobroj razini. Hvala lijepa. Naravno, repliciram na prvi dio vašeg izlaganja kolegice jer u drugom djelu možemo se oko puno stvari i složiti. U prvom djelu mi se činilo a onda ste potvrdili poslije odgovorima na neke replike. Čini mi se da pokušavate kako bih rekao razvodniti ozbiljnost situacije u Hrvatskoj što se tiče izražavanje govora mržnje, izražavanje fašističkih simbola i izražavanje ustaških i povika i na stadionima i na mnogim mjestima kao što su dobro istaknuli visoki povjerenici i to ne samo Vijeća Europe nego nedavno i OSS-a. Cijeli svijet govori o tome a mi to pokušavamo relativizirati tako da kako bih rekao kritičarku optužimo da je loše kritizirala film koji gleda već odavno. Znači, umjesto da govorimo o problemu, mi praktički barem u prvom djelu vašeg izlaganja okomimo se na onoga koji taj problem detektira koji taj problem detektira zajedno sa međunarodnim organizacijama i zajedno sa svima onima koji zapravo kritički se osvrnu na realnost u Hrvatskoj. Ja ne vidim nikakvu mogućnost ravnopravnog kritiziranja onoga što se događa na polju govora mržnje. Vidite jučer je bila, imamo ovdje mlade posjetitelje, jučer je bila proslava mature, maturanata i barem na dva mjesta pokazano je da pozdravljaju fašističkim pozdravom i evo ovo da dovršim, pozdravljaju fašističkim pozdravom i drugim ustaškim povicima na sebe privlače pozornost. Ja znam da se to može relativizirati ali kažem vam oni su imali zeleno svijetlo sa puno viših mjesta

Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Radin, ne mislim razvodniti, takvu stvar ne mislim relativizirati, fašističke pozdrave i smatram da nije dobro da mi stalno o tome govorimo jer upravo to skreće pažnju, stiče se dojam da toga ima više nego što ovaj, što u stvarno u društvu je. Mlade ne želim uopće s time braniti ali mladi su mladi u takvim situacijama može se nešto dogoditi i dakle takovo jer je to sada u društvu sve prisutno. Dakle, ne opravdamo, dakle govorim u ime kluba, ne relativiziramo ali kada govorimo o ravnopravnosti onda govorimo o tome da je to treba kritizirati, fašističke pozdrave, totalitarni režim ali treba kritizirati i druge. Kada govorim o tome da treba zaštititi vjerske i nacionalne osjećaje jedne nacije onda očekujem da se zaštite i vjerski osjećaji recimo Hrvata odnosno Katolika. Zašto se je na ružan način govorilo o štovanju koji su htjeli Katolici odnosno davali danima svecu Leopoldu Mandiću, pa i ta vjerska grupacija ima pravo na poštovanje i ima pravo biti povrijeđena zbog toga se javljaju onda nekakvi revolti koji nisu dobri. Mislim da trebamo uvažavati ne svačije osjećaje, sve nacije, sve religije bez obzira koliko ih bilo, sve žrtve bez obzira koliko ih bilo i takove i s time ćemo onda postići da su nam i stanja ljudskih prava u društvu bolja. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Murganić. Dakle i ova vaša rasprava i javni govor i upravo u izvješću piše o tome koliko je važnost javnog govora i svega onoga što mi ovdje izrečemo. Dakle, ja se osvrćem na vaš prvi dio rasprave u kojoj ste izrekli nekoliko stvari. Rekli ste, društvo je duboko podijeljeno zbog svih onih pojava koje su bili, spomenuli ste izborne kampanje i onda ste za ta zla optužili, tako mi se čini, optužili pravobraniteljicu i čini mi se da ste na taj način diskriminirali njen rad i zapravo ste je optužili za nešto za što ona nije i nadležna. Diskriminacija koja je upućena uvijek grupama ljudi najčešće uvijek na ljude djeluje pojedinačno, ljudi se osjećaju povrijeđeni pojedinačno jer su narušena njihovi osobni stavovi, njihov integritet. Kad govorimo o stadionima zašto je to opasno? Pazite u Pakracu je grupa učenika za vrijeme maškara obukla se u pionire. Ti su se učenici morali ispričati. Kome? Njihovim roditeljima koji su primani u pionire. Koliko smo mi licemjerno društvo? Ako na stadionu mladi viču pokliču za Dom spremni onda se to prenosi, to je poruka. I ovo što je kolega Radin govorio to je poruka i svijetu. Dakle o tim stvarima moramo razmišljati. I nije dobro, doista nije dobro relativizirati stvari i onda reći svaki režim treba osuditi, ali ako se on institucionalizira, ako postane, ako je tamo predsjednik države, ako je tamo premijer a na to ne reagira onda je to opasno znate na takve pojave. Zbog toga je to važno. I na kraju evo reći ću vam sasvim osobno. Vi ste član Domoljubne koalicije. Pa jeste li vi veći domoljub od mene, neću vam to nikad priznati, a bilo je u kampanji, bilo je uvreda. Zašto se sad čudite? Mi smo nazivani nenarodnom vlašću, shvaćate. I ja sam branitelj. Nikad me nitko kao branitelja nije uvrijedio. Ako je šator bio u Savskoj, vi kažete da je bio. Rekli ste ovako javno orkestrirani i organizirani napadi. Tko je to radio? Recite sad javno tko je javno organizirao i orkestrirano napadao branitelje u Savskoj. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Anka Mrak- hajde da budem pristojna jel' pa kažem evo smiješno, isfurano, bezvezno pitanje tko je veći domoljub jel' sam ja član Domoljubne. Pa šta ste vi veći demokrata od mene zato što ste vi u Socijaldemokratskoj stranci. Prema tome, navlačit se na ovakove replike neću, ali ću reagirati na prvi dio vaš da ponovim još radi javnosti da pravobraniteljicu ne optužujem za podjele u društvu, za vi ili oni zna se tko je kriv i za sve ove devijacije koje se pojavljuju u društvu. Ali moja se je rasprava u dijelu kritike odnosila na njezinu neodlučnost da javno iskritizira i one i ove. Uvažena kolegice ja vas neću navlačiti ni na što. Ja ću samo konstatirati da ste rekli da totalitarizma koji postoje moramo jednako osuđivati, neke ne možemo osuđivati, a neke ne osuđivati, neke grafite ne možemo osuđivati a neke možemo ili želimo itd. I ja neću reći da ste stvari relativizirali ali mi se čini ja ću upotrijebiti jednu riječ koja možda najbolje oslikava ono jer vjerujem da doista želite osuditi svaki govor mržnje koji bi mogli nazvati kao gleich šaltovanje. Ali to znači namjerno brkati ili zaboravljati izvorne pojmove. Pa tko se pozivao na rasizam? Tko se pozivao na rasnu mržnju? Tko je imao rasne zakone? To je jedno pitanje, ali neću ići u povijest jer žrtve i Staljinizma, komunizma i nacifašizma su brojne i tu nema smisla o tome govoriti. Ono što meni smeta u vašem govoru to je ono da vi zapravo ne vidite potrebu da se senzibilizirano djeluje prema ovome što nudi ekstremna desnica danas ne samo kod nas nego širom Europe, a svjedoci smo. Pogledajte Poljska, Mađarska, Austrija, mogu nabrajati u beskonačnost jel? Odnos prema migrantima, odnos prema manjinama. To je sve ono što zapravo se i kod nas na neki način dešava. A onda kada mi to stavimo u isti koš nitko nije kriv. Svi smo isti. To naprosto nije točno. I utoliko mislim da na neki način moramo shvatiti tu opasnost da je daleko veća danas opasnost od ekstremne desnice nego od ekstremne ljevice koja je pomalo ili je nema ili je nostalgična na Titov način pa je pomalo komična recimo jel' barem za mene. I još jednu stvar samo da kažem. Vi ste govorili o tome da treba štititi Hrvate, treba štiti Katolike. Naravno da treba, ali onda kada su manjina. Treba štititi političare. Pa kakve političare? Tko nas treba štititi? Pa imamo imunitet. Prema tome i štitite manjine i vi ne shvaćate bit zaštite ljudskih prava. Štite se manjine, ne većina. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa znači pripadnik većinskog naroda nema ljudska prava. Mislim šta vi, o čemu ste vi sada meni držali lekcije o ekstremnoj desnici, o ne znam čemu sve ne, o rasizmu, o nečemu što ja sam rođena evo neću sada baš ni reći kada ali sigurno nisam u vrijeme kada su se donosili razni zakoni i sva ova rasprava i replike su zaista samo zato da ponovite nešto što želite vi pričati a ne nešto što je utemeljeno na mojoj raspravi,

Reći ću nemam jer loše vidim. Smatram li da je to diskriminacija? Ne smatram. Ima li pravo i mogućnost osoba koja nema sluha upisati glazbenu akademiju? zato jer nema sluha. Ne smatram to diskriminacijom. Dakle, institucije u jednom uređenom društvu moraju imati svoja prava da bi društvo kao uređeno društvo funkcioniralo. Jednako tako kao što ove institucije koje sam sad naveo brane i promoviraju određene vještine tako i institucije društvene poput braka su utemeljene na određenim vrijednostima, vrijednostima ljubavi, odnosa i da ne duljim. Jednako tako i naš Ustav je jedan vrijednosni dokument, vrijednosna institucija. I sad postoje ljudi koji promoviraju određene vrijednosti i određeni ljudi koji ne žele promovirati te vrijednosti i onda se ti ljudi pozivaju na diskriminaciju. Kažu vi nas diskriminirate kad mi promoviramo ove vrijednosti. Ja hoću reći, ovaj način na koji pravobraniteljica iščitava borbu protiv diskriminacije je u modernom svijetu jedan od najjačih alata borbe za moralni relativizam u kojem više ne smijemo nijednu vrijednost istaknuti kao vrijednu zato jer će netko drugi koji ne cijeni tu vrijednost, i to je njegovo pravo, reći da je diskriminiran. I zato jako podržavam onaj dio vašeg govora u kojem ste govorili da pravobraniteljica za djecu ne postupa jednako prema svima. I ovaj način koji vidimo kod SDP-a da oni kažu pravobraniteljica treba braniti vjersku manjinu kad je, tj. vjerske slobode kad je riječ o manjini. Znači, katolici koji su u većini nemaju pravo na zaštitu svojih prava. Kad je došao Leopold Bogdan Mandić Index.hr je pisao da su to orgije pijanih katolika i ne znam što sve ne. Ja nisam čuo gospođu pravobraniteljicu da je reagirala.

kada budu ljudi jel' koji žive u braku manjina onda ćemo vjerojatno imati pravo, imati, će imati, jer pitanje je koliko će bilo koji brak trajati, na zaštitu. Evo to je malo šala. Međutim, ja se zaista slažem da svi imaju pravo na zaštitu državnih institucija, da svi imaju pravo na ljudska prava i na ljudsko dostojanstvo bez obzira bili pripadnici većine ili manjine neke grupacije nacije ili vjerske zajednice. I inače osobno osuđujem one koji se tako gorljivo bore za zaštitu nečijih prava na na način da umanjuju odnosno ugrožavaju prava nekih drugih. Moja rasprava je bila zaista samo u tom pravcu. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. I nastavit ćemo u 15,00 sati sa sljedećom raspravom.